Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 173, който става чл.

в редакцията по доклада на комисията.